sednice.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja poslanika.Molim narodne poslanike da ubace identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 180 narodnih poslanika, odnosno je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje - Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2019. godinu, koji je podneo Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 16. decembra.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 178, nije glasalo – troje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključka.Stavljam na glasanje – Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 17. decembra 2020. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 178, nije glasalo – troje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog na glasanje – Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 16. decembra 2020. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaustavljam glasanje:

na glasanje – Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 17. decembra 2020. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno 181, za – 180, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključka.Dame na glasanje – Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 23. novembra 2020. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 180, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključka.Dame pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom

raspravu u načelu o predloženim izmenama i dopunama zakona i međunarodnim sporazumima, a prekosutra raspravu o predlozima predlozima zaključaka naših poslanika, članova Odbora za evropske integracije.Naravno, u utorak je predviđena rasprava u pojedinostima i glasanje, ako se eventualno nešto drugo ne promeni, to je plan za naredna tri dana.Dvadeset devetog uveče, znači u utorak, zaključujemo i završavamo redovno zasedanje.Hvala vam. Hvala.